znate da je gospodin, kolega Rističević dobio pravo na repliku zato što se vaša koleginica, iz vaše poslaničke grupe na određen način, koji je on shvatio uvredljivim obratila njemu kao predsedniku Odbora za poljoprivredu. U tom svom odgovoru on je koristio istu onu argumentaciju koju je koristila vaša koleginica dok ga je napadala s jednom razlikom, sa jednom jako velikom razlikom, kolega Rističević je na to imao pravo na repliku, a koleginica nije imala pravo da se obrati predsedniku odbora a ja sam to dozvolio.Ako sam kršio prava nečija, ovde sam kršio prava vladajuće većine prema opoziciji i stavio poslanike koji ne podržavaju Vladu u povlašćeni položaj, i vama to smeta.(Saša

osnovu člana 103. Poslovnika. Molim vas, nemojte da mi dobacujete i pustite me da radim.(Saša Radulović,

103, 106, 108. i 109. Gospodine predsedavajući reklamiram povredu Poslovnika u delu 103. koji decidno kaže – kada neko zloupotrebi pravo po Poslovniku narodni poslanik ima pravo da reklamira tu povredu i zato ja reklamiram misleći da kolega Radulović to svoje pravo zloupotrebio i da je u skladu sa stavom 7. i 8. vi morate da odbijete vreme poslaničkoj grupi koje je on zloupotrebi.U vezi sa članom 106, mislim da je ometao mene da to iskažem. Vi ste mu u skladu sa Poslovnikom izrekli opomenu, ali moram da vas upozorim da na ovoj sednici on već ima dve opomene i mere oduzimanja reči i kada sledeći put povredi Poslovnik i kad mu date opomenu to iziskuje meru isključenja sa sednice. Ili povucite meru opomene, što ću ja radije prihvatiti ili zamolite kolegu da napusti salu s obzirom da remećenje posle oduzimanja reči, da remećenje rada Narodne skupštine iziskuje ukoliko vi izreknete novu meru, iziskuje udaljenje sa sednice. Ja za to nisam, iskreno vam govorim. Vreme je da građani vide ko je dotični gospodin, ali ili povucite opomenu i izrecite onu meru koju morate. Hvala. **Veroljub Arsić** Kolega Rističeviću, sada ću sa službom da proverim oko tih opomena, pošto je prošlo nekoliko dana, kako to izgleda. Jeste da ja gospodinu Raduloviću i njegovim poslanicima malo više gledam kroz prste zato što je njihov cilj da se predstave da su pismeniji, obrazovaniji, kulturniji od svih ostalih poslanika, što naravno nije tačno. Tako da imam mnogo veći stepen tolerancije da prikažem i ostalim poslanicima i građanima Srbije šta su oni zaista.Inače, zaista.Inače, kolega Rističeviću, sada ovo što mi je iz službe rečeno, ranije mere opomene važe samo za onaj dan kada su izrečen. Znači, sada idemo sa novim krugom, tako da će Administrativni odbor da ima puno posla.Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović. **Nataša Jovanović** Gospodine Arsiću, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo gospodine Arsiću svedoci toga kao i mnoge kolege ovde koji su sada članovi SNS da je 2000. godine u političkom smislu na površinu isplivao sav talog i mulj koji se nazvao DOS. DOS. Isto tako, vi ste tada, gospođo Mihajlović, koliko mene moje političko iskustvo i pamćenje služi bili bleda senka Miroljuba Labusa, nosač torbe ili nešto slično.Što se tiče ovog zakona očekivala sam od vas gospođo Mihajlović, pošto se hvališete svuda i na svakom mestu da ste izuzetno kompetentni za resor koji vodite, da ne izađete samo sa nekim kozmetičkim izmenama ovog zakona, da se opet setite četvrti put za redom ili vama drugi put, nasledili ste od svojih prethodnika očigledno taj manir, da vršite određene kozmetičke promene.Smatram, gospodine Arsiću, da Narodna skupština treba da prihvati ovaj amandman koje su uputile kolege, a naročito zbog drugog stava člana 2. koji kaže da poslove tehničkog održavanja državnih vodnih puteva iz člana 13. ovog zakona vrši ovlašćeno pravno lice za tehničko održavanje državnog vodnog puta itd.Najpre, zbog činjenice da nijedan vodni put u Srbiji danas nije bezbedan, a ja ću da se osvrnem na problem Zapadne Morave, ne samo zbog činjenice da u selu odakle potiče moj otac, to je selo Katrga na obali Zapadne Morave, već celim tokom Zapadne Morave, kao i u Opštini Čačak, tako i u Trsteniku, meštani nailaze na veliki problem.Ogromna većina građana, gospođo ministre, je ostala bez svoje imovine, upravo zbog činjenice da posle 2000. godine „Srbijavode“ nisu strateški i tehnički opremljene da održavaju te vodne tokove. Zapadna Morava će, ako se ovako nastavi i takva nebriga, ja sam o tome govorila i kada je Velimir Ilić bio ministar, da ne bude zabune, pa kad sam mu skrenula pažnju na to da je ona već jednim svojim delom promenila tok, da ne samo da je nastala imovina koja je moje nasleđe i mojih predaka, već i ostalih meštana pomenutog sela Katrga i drugih sela u slivu toka reke. Sada ćemo imati situaciju, verujte mi, za dve godine, da može da se desi zbog takve erozije korita te reke, a verujem da slučaj sa mnogim drugima zbog upravo tog neodržavanja mulja i taloga i svega što se tu zadesi, a a nemaju čime da rade, da će reka teći posred sela.Zašto se povereni i projektni poslovi poveravaju direkciji, a sada to želite da dajete određenim pravnim subjektima koji imaju licencu za to, a ne ulaže se strateški upravo u „Srbijavode“ koje su uništene posle 2000. godine kada je taj dosovski talog isplivao na površinu, početak njihovog uništavanja?Ja mislim da je krajnje vreme da Narodna skupština Republike Srbije donese strateški zakon koji će da se bavi ovim pitanjem, jer da sanjamo o tome da će Velika Morava, koju je jutros kolega Aleksić pomenuo, da ima svoj plodni tok na način da to bude korisno za državu, ne verujem, osim ako ne iskoristimo neko strateško buduće partnerstvo sa Narodnom Republikom Kinom, koja će možda uložiti u tako nešto, jer ona to nije već unazad nekoliko decenija, a bila je pre više od 100 godina.Pošto nemam više vremena, ja verujem da ćete u budućnosti da se pozabavite ovim pitanjem, ali više očekujem da će time da se bavi neka buduća vlast, jer ova očigledno i sa vama u tom ministarstvu nije za to sposobna. Hvala. Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko, kolege poslanici, pa, tražila sam još reč prilikom prethodnog predlagača kada je u pitanju bio amandman koji se odnosi na brisanje člana 2. koji govori da se briše Predlog zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim plovnim putevima. Znači, predlagači ovakvog amandmana su pokušali na jedan politikantski način da celu temu koja se odnosi na unutrašnje plovne puteve, na vodni saobraćaj,, zamene temom koja se odnosi na vodoprivredu i na deo koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Znači, tema koja se bavi plovnim putevima i vodnim saobraćajem i našim međunarodnim obavezama, pogotovo kada govorimo o plovnim putevima, o reci Dunavu ili Savi, menjamo za priču o priobalju, uređenju priobalja, odbranu od poplava. Znači, to je prvo jedno neznanje koje je poteklo od samog predlagača kada smo govorili o ovom amandmanu.Što se tiče uopšte plovnih puteva i vodnog saobraćaja, ovde treba reći da mi smo kao država jednostavno u ovoj oblasti jako puno zaostali za zemljama koje zaista izlaze na međunarodne reke i koje se bave jednostavno vodnim saobraćajem. Srbija je posle 2000. godine, kada je bila u situaciji da razvija uopšte vodni saobraćaj, jednostavno to nije uradila. Zatekla je situaciju da postoji Plov-put kao jedna savezna javna ustanova u to vreme kada je postojala savezna država, sa 250 brodova prosečne starosti od 30 do 50 godina i kao takva ustanova je trebalo da izdržava ne samo zaposlene i mornare koji su se na tim brodovima bavili održavanjem plovnog puta i obeležavanjem međunarodnog plovnog puta koji je naša međunarodna obaveza, odnosno prema Međunarodnoj konvenciji o Dunavskoj strategiji, koja je inače potpisana još 1948. godine, gde je Srbija i depozitar takve međunarodne konvencije.Treba reći da Srbija od tada do danas nije bila u situaciji ni ekonomski ni kadrovski da prati uopšte korak razvoja unutrašnjih plovnih puteva. Zašto? Zato što vi ako pogledate današnje luke kao što su Budimpešta i Beč, vidite čime se bave suštinski zemlje koje se bave razvojem unutrašnjih plovnih puteva, a da ne pričamo o tome da smo i jedna od potpisnica inicijativa na svim nivoima, počev od parlamentaraca, pa do izvršnih organa i institucija i predstavnici autonomne pokrajine tzv. Dunavske strategije, jedne naše međunarodne obaveze koja u budućnosti treba suštinski da nam omogući da se zaista bavimo vodnim saobraćajem na onaj način kako se bavi Mađarska, kako se bavi Austrija.Te obaveze govore o tome da plovni put morate da imate po određenim karakteristikama i gabaritima. To znači da unutrašnja morfologija mora da bude po određenim standardima da bi omogućila da brodovi koji plove unutrašnjim plovnim putevima Srbije mogu da bezbedno dođu do, recimo, Crnog mora preko Dunava. Samim tim, mi imamo obavezu da održavamo i da vršimo određene morfološke i hidrograđevinske objekte u tom plovnom putu i imamo obaveze da za to možemo kadrovski i tehničko-tehnološki da budemo spremni.Očito da to država nije spremna i nije spremna da staru mehanizaciju stavi u funkciju ovako nečega. Zbog toga postoje i određene kompanije i državne i poludruštvene, nekadašnja društvena preduzeća koja su sada firme koje rade i funkcionišu i ovakve poslove i mogu da se jave na određene vrste konkursa koje će raspisati ministarstvo i da je to jedan od načina da se na određeni način obavi posao koji nam je zadat, i to u međunarodnim okvirima, i s druge strane, da naše kompanije, koje zaista rade ovaj posao, a ne samo obeležavanje i sanaciju plovnog puta, već i deo koji se odnosi na funkcionisanje zimovnika je u pitanju uopšte vodni saobraćaj i naše obaveze u lukama, da to mogu da rade.Zbog toga je jedini način da sprovedete jednu utakmicu, a to je javni poziv, i da na toj utakmici i na tom takmičenju se jave svi svi oni koji mogu na određeni način da odrade ovaj posao. To je prevazilaženje jednostavno naših unutrašnjih problema funkcionisanja kadrova koji postoje i onoga što treba da uradimo i za čim treba da težimo da budemo države sa razvijenim unutrašnjim plovnim putevima.Zašto ovo govorimo? Ukoliko osposobimo naše plovne puteve za funkcionisanje međunarodnog saobraćaja, ukoliko povećamo veći broj veći broj brodova koji će ići našim međunarodnim rekama, mi prvo obezbeđujemo veći posao u lukama, obezbeđujemo prikupljanje taksi i naknada i samim tim, punimo budžet na bolji i efikasniji način. Da vam ne pričam o tome da određene razvijene evropske države svoje plovne puteve koriste kao jedan od najboljih vidova saobraćaja i najjeftinijih vidova saobraćaja i samim tim, mi moramo time da razvijemo i jedan od koridora koji se naziva Koridor 7, kada govorimo o plovnom putu Dunava. Dovodimo do toga da pored ovih koridora koji se odnose na drumski, železnički i vazdušni saobraćaj, dobijamo razvoj jednog multimodelnog saobraćaja. Samim tim, podizanjem privredne aktivnosti u lukama, mi podižemo uopšte i privredne aktivnosti same zemlje i taj rast koji se ogleda na tom krajnjem našem funkcionisanju svake godine kroz određene privredne aktivnosti, koji se meri inače po broju gotovih proizvoda i usluga koji su u odnosu na prošlu godinu, najbolje se ogleda praktično kroz funkcionisanje naših luka.Zašto sada ovo govorim? Zato što amandman, koji je predložen, da se ovaj predlog zakona uopšte briše govori o nepoznavanju uopšte stvari u društvu i nepoznavanju uopšte teme kada govorimo o vodnom saobraćaju i potrebi da se ovi zakoni menjaju, usavršavaju i postavljaju na jedan potpuno normalan i legitiman način, kako funkcioniše u razvijenim državama koje imaju tu mogućnost da kroz međunarodne reke, kao što je Srbija, koja ima i Dunav i Savu, može jednostavno da svoje privredne aktivnosti poveća. Zbog toga ovaj amandman zaista ne treba prihvatiti, pogotovo kada se govori o brisanju ovakvog zakonskog predloga.Kada govorimo o predlogu amandmana, kojima ne mogu određeni poslanici da prihvate činjenicu da postoji konkurencija na tržištu, kada je u pitanju posao izvođenja samih hidrotehničkih radova, onda treba reći da jednostavno takva vrsta posla nije u mogućnosti da bude isključivo u nadležnosti države kakva je postojala sada. Zbog tih nemogućnosti u tehničko-tehnološkom smislu same opreme sa kojima bi to radili, jednostavno dovodi do toga da ovakav ne može da bude prihvatljiv, s jedne strane.S druge strane, ako se zalažemo za to da određena davanja iz budžeta koje nazivamo i državna pomoć za određen poslove kojima se daje monopol u određenoj sferi, kao što je u ovoj sferi bio do sada, jednostavno je u suprotnosti sa standardima EU i direktivama za koje se zalažemo do 2012. godine. Zbog toga postoji zaista realno opravdanje da ovakve amandmane ne treba prihvatiti. Hvala. Hvala. smo čuli u proteklih nekoliko minuta u dosadašnjoj raspravi, samo nismo čuli ni jedan mogući argument zašto da obrišemo član 2. Niko nije ni pokušao da ponudi neko objašnjenje. Čula se priča o mostovima, čula se priča o „Beogradu na vodi“, o kulama, o prugama, koridorima, putevima, samo ne o onome što je tačka dnevnog reda i o onome što bi trebalo da bude predmet amandmana koji glasi, ponavljam zbog građana, „briše se“.Najgore od svega je to što smo to slušali od predstavnika jedne stranke koja je prva u tome, koja najviše reklamira povredu Poslovnika kada neki poslanik izađe iz teme dnevnog reda, a mi minutima od nje nismo čuli ništa. Sve, kako je i ministar rekla, i da smo u načelnoj raspravi, elementi koje je ona pobrojala i o čemu je pričala nisu obuhvaćeni ovim predlogom zakona.Dakle, ja bih samo zbog građana još jedanput podvukao ono što je najvažnije, a tiče se ovog amandmana, dakle amandmana na član 2. koji glasi „briše se“, ponavljam, vrlo kreativan amandman člana 2. koji menja postojeći, odnosno dosadašnji član 14. postojećeg zakona, a odnosi se na propisivanje mogućnosti da se određeni poslovi iz delokruga Direkcije za vodne puteve prepuste, odnosno povere privrednim društvima, privatnim privrednim društvima. U kom cilju? U cilju efikasnijeg obavljanja delatnosti, u cilju da napravimo benefit Direkciji za vodne puteve, u cilju da promenimo nešto nabolje.Ja mogu da se složim da dosadašnji rezultati možda nisu bili najbolji. Sada ovim izmenama pokušavamo da uradimo nešto dobro, a oni predlažu brisanje toga. Opet ne navode ni jedan jedini argument. Ja ne vidim ni jedan jedini razlog zašto bi obrisali ovaj član, odnosno zašto ne bi podržali zakonom već predložene izmene i predložena rešenja. Zato pozivam da usvojimo zakon u predloženom tekstu. Zahvaljujem.

Pre svega, osloniću se i na diskusiju u raspravi u načelu. Jedna od ključnih izmena i dopuna upravo jeste član 14. koji predviđa da se u Srbiji uvede sistem uređenja plovnih puteva po ugledu na Rajnski sliv. Ja smatram da je ovo izuzetno dobro rešenje i treba pružiti priliku i Direkciji da u skladu sa svojim poslovanjem i planira i vrši nadzor nad poslovima poslovima koji se tiču održavanja plovnih puteva, s jedne strane, ali i pustiti Ministarstvo da vrši upravni nadzor kada je u pitanju ova oblast.Još 2010. godine ovaj zakon je usvojen. Smatram da i ove izmene i dopune zakona nisu kozmetičke prirode i one jesu u skladu sa našim daljim usklađivanjem pravnih propisa sa propisima EU, te stoga ne treba prihvatiti ovaj amandman. Hvala.

javio sam se da kažem da ću biti protiv ovog amandmana „briše se“, kao što sam i protiv politike onih kojima se svodi na ovakvu vrstu kreativnosti, oni koji ništa konkretno nisu imali da kažu, da dodaju na ovakav predlog zakona i oni koji su gotovo čitavu deceniju vodili Srbiju sa idejom uvođenja tržišne privrede u Srbiju, sa idejom privatizacije svega postojećeg u Srbiji, a danas su protiv su protiv od genijalac koji je govorio o ovom amandmanu, predlagač, je taj koji je privatni sektor podržavao samo onda ukoliko vidi svoj lični interes u njemu, pa mi je žao što sada nije u sali, pa da ga podsetim na „Milk repablik“, preduzeće u njegovom vlasništvu, sa 450 dinara osnivačkog kapitala je mlečnim proizvodima snabdevao Klinički centar u Novom Sadu, pa da ga podsetim na njegovog bivšeg predsednika stranke, jednog od bivših, koji je u toku poplava za vreme njihove vlasti jako brinuo za zdravlje kokošaka. To je bila centralna tema te političke grupacije tada, da brinu kako su kokoške, a ne kako su građani pogođeni poplavama.To je jedna lepa metafora na koji oni način brinu o građanima Srbije, interesu Srbije. Sa jedne strane „Milk repablik“, i tu je dobro da

meni je jako dobro da privatni sektor ulazi u ovu sferu i da imamo konkurenciju kada je ovo u pitanju. Zašto da ne? protiv monopola države gde god je to moguće i zato ću i podržati ovaj predlog zakona.Dobro je da građani Srbije danas vide u Skupštini Republike Srbije u ovom prenosu razliku između naših politika, tačnije između nas i njih, između onih koji imaju politiku, između onih koji jedino umeju i znaju da kažu „briše se“, kako bi dobili nekoliko minuta da napadnu na potpuno besmislenim stvarima svoje političke protivnike.Vi možete koristiti vreme u Skupštini za različitu vrstu demagogije, za prazne priče, možete da govorite šta god hoćete, ali ne znači da ako govorite da ste rekli istinu. Toliko laži smo čuli danas u Skupštini Srbije, toliko laži čujemo i prethodnih dana i građani Srbije to lepo vide, i to znaju da ocene, i to ko je kako vladao u Vojvodini su građani Srbije 24. aprila ocenili tako što je 99%

Vidim da im je teško, muke su velike. Gde su to oni brinuli o tome kako Srbiju da zaštite od poplava? Dvanaest godina na vlasti su bili u Srbiji,

i Republiku Srbiju od poplava? Ništa. I sve ono što se kasnije dešavalo, jeste posledica njihovog nerada, jeste posledica toga što su oni mislili da nije strašno da se Srbija davi u poplavama, jer oni prave paralelu sa pivom. NJima nije strašno da se dave u pivu, pa onda, hajde i građani Srbije u poplavama.Još jedanput pozivam te velike stručnjake da probaju da budu kreativniji, da to briše se nekad zamene se sa nekom konkretnom idejom, konkretnim predlogom, jer je to jedini način da građani Srbije onda ocenjuju dve politike. Ovako imamo jednu politiku koju nudi SNS i Aleksandar Vučić i imamo drugu ideju ponovne pljačke i otimačine po Srbiji. Hvala

106. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji kaže da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres i vi biste gospodine Arsiću to trebali da znate. Vi znate da se ja inače ne bih javio, ali sam se javio zato što opet poslanici vladajuće koalicije krše Poslovnik.Vi stalno imate potrebu da nekom spočitavate nešto za bivši režim, a vi ste sami bili deo tog režima. Ja razumem da to kaže neko ko nije bio pre toga ni u jednoj stranci, ali oni koji su bili članovi DS, evo tu ljudi da potvrde, apsurdno je da nama koji stranke nismo menjali nešto tako spočitavaju.Druga stvar, argument da amandman briše se nije kreativan, potpuno je besmislen. Šta ćete konkretnije od briše se?

tome, vidite vremena se menjaju, malo sedite tamo, pa sedite tamo, trudite se da poštujete principe parlamentarne borbe. Amandman briše se je potpuno legitiman. Jel tako gospodine Arsiću? I vi ste često zajedno samnom u slavna radikalska vremena, potpisivali te amandmane, pa evo i vi doguraste do mesta potpredsednika Skupštine. **Veroljub Obrazloženje je odlično, kao što ste videli u našim amandmanima, uvek ga ima. Prema tome, potrudite se da ako ste već preuzeli vlast od žutih, da onda makar ne preuzimate sve njihove loše navike i njihovu argumentaciju koja ih je dovela do ovog jadnog položaja u kome se danas nalaze. **Veroljub Arsić**

Hvala predsedavajući.Povreda Poslovnika, član 27. – predsednik Narodne skupštine predsedava sednicama i stara se o primeni ovog Poslovnika.Ne znam predsedavajući Arsiću šta vi radite, ali ne starate se, bar ne podjednako pod istim aršinima o primeni ovog Poslovnika.Da vas podsetim, meni ste oduzeli reč jutros zato što sam upotrebila reč laž. Kolega Filipović je dva puta u svom govoru rekao da članovi naše poslaničke grupe lažu. Da li ste vi to prespavali, niste se koncentrisali, niste čuli, ne znam, ali on svakako nije isti tretman kao i ja.On ja.On je član vaše poslaničke grupe i to je ono što je bila suština pitanja koje sam imala jutros – zašto postoje dvostruki aršini? Zašto predsednica i vi imate određene ljubimce kojima je sve dozvoljeno, dok opozicija i za najmanju stvar, kada izrekne istinu, pada pod rizik da bude kažnjena.Hvala i naravno želim da se glasa o

ja sam dobio ukazivanje na povredu Poslovnika, moram da odgovorim. Šta vi čekate?(Saša

tako.Mogu da posvedoče i svi poslanici, a možemo i po stenogramu da vidimo da je više puta zloupotrebljavan institut poslaničkog pitanja da bi se neko nazvao lažovom, kriminalcem ili prevarantom zato je oduzeta reč. Nije oduzeta nego sam prekinuo govornika. Nije postavljao pitanje. U tome je problem.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović.

107.Ovo je ne znam više koja p redu sednica na kojoj čovek za koga teško mogu da kažem baš da je uobičajen i da je u skladu sa nekim elementarnim principima građanske političke kulture, sebi daje za pravo da

Ne morate da zvonite gospodine Arsiću.Znate, vladika Nikolaj je jedanput rekao – svaka bolnica ukazuje prstom na Boga, nijedna tako kao duševna bolnica. Zbog toga ja itekako imam razumevanja za ono što Saša Radulović radi, jer on je navikao da krade. On je navikao da ostvaruje ogroman profit.Budući da čovek više ne može da krade i budući da mu je država uskratila… evo sad prilazi…(Saša ovo?)Dakle, budući da je čovek navikao da krade, da otima od naroda, a da sada više nema mogućnost da krade, da više nema mogućnosti da manipuliše sa stečajevima, da svoje kumove postavlja za stečajne upravnike, da sam za sobom zaključuje ugovore o pružanju računovodstvenih usluga… čovek je očigledno dobio napad jakih duševnih bolova i ja za to, gospodine Arsiću, imam potpuno razumevanje.Ono što biste vi trebali da uradite kao predsedavajući to je da primenite ovaj Poslovnik u punoj meri i da ne dozvolite jednom notornom kriminalcu da teroriše Narodnu skupštinu i da urušava njeno dostojanstvo.(Poslanik

po Poslovniku posle pauze zato što se povreda Poslovnika odnosi na neposredno učinjenu povredu. Pošto je bila pauza nema više neposredno učinjene povrede.(Nemanja

27.Vi ste, gospodine Arsiću, dužni da mi date reč kada se javim po Poslovniku. Ne možete vi da procenjujete, da čitate misli, da bacate pasulj ili ne znam šta radite i da znate na taj način na šta ja mislim.Vi ste učinili povredu zato što mi niste dali reč, jer je povređen Poslovnik. Ja sam se odmah po učinjenoj povredi javio. To što ste vi dali pauzu od dva minuta ili tri minuta, to ne znači da ta pauza može obrisati sve što se desilo.Aleksandar Martinović je po ko zna koji put iznosio uvrede u Narodnoj skupštini. Ono što mene posebno zanima, ako gospodin Martinović tvrdi da je Radulović navikao da krade, zašto Aleksandar Vučić u Vladu predlaže ljude koji su navikli da kradu? On krao pre nego što je bio Vučićev ministar. Prošli put ste vi odgovorili da nije Vučićev, nego Dačićev, pa je izašao Radulović da kaže – Dačića ja nisam ni upoznao, predložio me je Aleksandar Vučić. Dajte, iznesite nam kompletnu priču. Zaista mislim da kao i narodne poslanike i javnost Srbije i članove vaše poslaničke grupe zanima koja je to tajna veza? Kako se to postaje ministar?Zašto je to Aleksandar Vučić predložio Radulovića, koji je navikao da krade, da postane ministar? Hajde da čujemo. Evo, sve zanima. Pogledajte kako pažljivo slušaju. Da čujemo kako je Radulović koji voli da krade postao Vučićev ministar?

stvar, što se tiče Aleksandara Vučića i gospodina Radulovića, bio sam svedok ovde, kao potpredsednik Narodne skupštine, da se čak i otimaju oko toga ko je bio najgore rešenje Aleksandra Vučića. Pazite, otimaju se oko toga, tako da ne znam tu fasciniranost Aleksandrom Vučićem, ali ja ne mogu tu da vam pomognem. Ako se i oko toga otimaju, zaista, to već postaje beznadežan slučaj.Reč

je Saša Radulović bio loš ministar govori činjenica da je već u decembru 2013. godine morao da napusti Ministarstvo, zato što je katastrofalno vodio taj resor i apsolutno ništa nije uradio da se reše nagomilani problemi u svim onim državnim preduzećima u kojima nam on, iz dana u dan, drži lekcije. To je što se tiče Saše Radulovića.Sad, ono što mene zanima, koja je tajna veza između Nemanje Šarovića, Saše Radulovića, Ješića, Kene, šta je to što spaja sve ove ljude i šta je to što gospodina Šarovića, skot, jel tako, tako, Savin grad, šta ih spaja? Šta je to što spaja sve ove ljude, koji navodno pripadaju različitim ideološkim pravcima, jedni su nacionalisti, drugi su za Ruse, peti su za Amerikance? Ja jedino što vidim, to je da su oni protiv SNS i protiv Aleksandra Vučića. To je jedina tačka spajanja. Kakva crna Rusija, kakva Amerika, kakvi ODKB, NATO Pakti, itd. NJih to apsolutno ljude ne zanima. Niti se oni u to razumeju, niti njih zapad, niti istok, ozbiljno doživljavaju.NJih

kakvi politički programi, kakva doslednost ili bilo šta drugo.Dakle, voleo bih da mi Nemanja Šarović objasni tajnu vezu Saše Radulovića, Ješića, njega, Zorana Živkovića i svih ostalih koji pripadaju toj koaliciji protiv Aleksandra Vučića.

kada se nađete u ćorsokaku gospodine Martinoviću, vi onda pokušavate da skrećete temu, ali vi niste ni približno dobar spin majstor kao što je Aleksandar Vučić. Prema tome, ako mislite da postoji neka tajna veza, izvolite, iznesite je. Vi ovde imate neograničeno vreme, možete šta god hoćete.Problem je u sledećem, vi ste predsednik Administrativnog odbora. Vi ste na čelu onih koji su predlagali, pre nekoliko dana, kazne narodnim poslanicima. Ja sam bio protiv toga. Stav SRS je da se je da se parlamentarna demokratija ne može graditi kaznama. Da je mogla biti izgrađena na taj način pristojna Srbija, o kojoj vi pričate, pa to bi uradila još Gordana Čomić. Ona je stotine i stotine opomena izrekla poslanicima SRS, među kojima ste gospodine, u vaša slavna vremena, bili i vi. Prema tome, vi ste taj koji tvrdi za Radulovića da je lopov, da je navikao da krade. Nemojte vi pričati o Ustavu, pa kažete – zna se da predsednik Vlade predlaže. Ne, to je koaliciona vlada i u koalicionoj vladi svako ima određeni broj ministara koje predlaže. I u to mu se niko ne meša, niko.Da li je vama Dačić određivao ko će biti ministar iz SNS? Naravno da nije. Možda vi Dačiću jeste, ali on vama svakako nije. Prema tome, Radulović je možda formalno bio u Vladi Ivice Dačića, ali i u Vladi Ivice Dačića predsednik Vlade, neformalni, najmoćniji je bio Aleksandar Vučić. On je taj koji je predlagao i to smo čuli i to znamo. Izvolite, ako imate bilo šta da kažete o mojoj vezi sa bilo kim, jer nisam ja taj koji je pregurao nekoga posle izbora da dobije cenzus, ko mu je poklonio cenzus. To ste uradili vi. Vi iz SNS, zajedno sa Radulovićem. Martinović, pravo na repliku. **Aleksandar Martinović** Nikako da dobijem odgovor na to kakva je tajna veza između Nemanje Šarovića, Saše Radulovića, poslanika DS. Očigledno da gospodin Šarović želi da nastavi da se bavi političkom advokaturom, kao što je to radio i na sednici Administrativnog odbora, jer su oni, dame i gospodo narodni poslanici, imali očigledno neki dogovor, da li koalicioni ili prećutni, da jedni druge brane.Bio brane.Bio sam u jednoj situaciji da protiv sebe imam ljude koji su za NATO i ljude koji su protiv NATO, ljude koji su za Rusiju i ljude koji su protiv Rusije, ali svi su ujedinjeni oko toga da ih veže politička mržnja prema SNS i prema Aleksandru Vučiću.Na toj sednici Administrativnog odbora jedna koleginica, koju je gospodin Šarović zdušno branio, je bar 50 puta rekla da ja lažem, da sam lažov, da se na sednici Narodne skupštine iznose laži, a da samo oni, iz te Poslaničke grupe Dosta je bilo, govore istinu i da u Narodnoj skupštini ne može da se govori istina, a onaj ko govori istinu, dobije opomenu. Mogu da dođem samo do jednog zaključka, da to u stvari nije politička partija, nego sekta, jer sekta misli da ima monopol na istinu i da niko drugi nema pravo da govori i da niko drugi nema pravo da iznese svoje mišljenje sem člana sekte koji kaže da je samo istina na njegovoj strani. To je problem.(Tatjana znam zašto se nerviraju, gospodine Arsiću, ovoliko, ima ih sasvim dovoljno. Evo, vidite, nadiru sa svih nadiru sa svih strana, malo rusofili, malo ovih što su za NATO, malo ovi, malo oni, ali, kao što vidite, svi udaraju na poslaničku grupu SNS. Tako da ne mora Nemanja Šarović da nam otkriva kakva je tajna veza.

molim kolege poslanike da pročitaju član 106. Poslovnika stav 3, to je u vezi dobacivanja, i neka kolege poslanici, pogotovo ovi novi, nove poslaničke grupe nauče da kada zadate udarac, očekujte da vam ga neko i vrati. Ne može bez toga, to

jednu radnju, makar jednu.Pošto se niko ne javlja za reč po amandmanu, na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Goran Ćirić, Gordana Čomić, Balša Božović, magistar Aleksandra Jerkov, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Dejan Nikolić i Veroljub Stevanović.Po Poslovniku, Nemanja Šarović.

i rekli da on određuje da ako predsedavajući Narodne skupštine ne može da održi red na sednici, odrediće pauzu dok se ne uspostavi red. Ja se sa time slažem, to je vaše pravo, ali ovde nije bilo nikakvog nereda. Odvijala se potpuno normalna parlamentarna debata između predstavnika vlasti i predstavnika opozicije. Apsolutno nikakvog razloga nije bilo za određivanje pauze. Mi se nismo pohvatali za vratove. Mi se nismo tukli. Mi se nismo pesničili. Nismo bilo šta uradili što bi ukazalo na to da vi ne možete da održite red. Radi se o nečemu drugom.Vi ste pokušali da zaštitite Aleksandra Martinovića. Nije časno, nije viteški prekidati niz replika nakon onoga ko je izazvao replike i nakon onoga ko pripada vladajućoj koaliciji. Ako je on taj koji je sve započeo, ako je on taj koji optužuje, optužuje mene za nekakvu tajnu vezu sa američkim ambasadorom. To je zaista izuzetno zanimljivo i treba što češće to da radi, Ja nemam ništa protiv toga, ali to je deo normalne parlamentarne borbe. Koji su to razlozi što vi pravite pauzu? Kada su između drugih poslaničkih grupa vi to ne radite. Ali, očigledno je da kada su u pitanju srpski radikali, a vi znate, mi smo uvek bili gospoda, bio je to i gospodin Martinović, onda nema ničega što bi moglo ukazivati na nered, nego je to najkulturnije moguće, najargumentovanije moguće i pustite da konačno dođemo do suštine. Ne živimo toliko. Ako treba, evo, odredite odmah da radimo posle 18 časova, sve će se kolege složiti, ali da jedanputa dođemo do suštine.

111. se odnosi na mere udaljenja sa sednice i održavanje reda na sednici.Član 108. – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsedavajući, odnosno predsednik Narodne skupštine.(Nemanja sada, kolega Šaroviću, ja ako bih krenuo u vezi primene člana koji određuje da se narodnom poslaniku izriče opomena, to je 109, koji je prišao, koji govori pre nego što je zatražio reč, koji pored upozorenja predsednika Narodne skupštine govori o pitanju koje nije na dnevnom redu, ako prekida govornika koji se neposredno obraća, ako upotrebljava psovke, uvredljive izraze, ako iznosi činjenice, drugim postupcima narušava red. Onda imate primenu člana da je zabranjeno dobacivanje narodnom poslaniku dok izlaže, itd.Znači, ja sa ovim pauzama želim da sačuvam narodne poslanike,

Neki drugi jesu. Vi kažete – ne treba ni njima. Ja sam, samo da vam kažem, tada niste bili poslanik, kao predsednik poslaničke grupe SNS, dobio opomenu. To je stvar predsedavajućeg. Nemojte ona prava predsedavajućeg da oduzimate.Po

Gospodine Arsiću, po članu 108, vi ste dužni da se bavite o redu na sednici Narodne skupštine. Ne znam kako ste dozvolili da tako beskrupulozno bude povređen član 107. stav 2, u kome stoji da nije dozvoljeno neposredno obraćanje narodnog poslanika drugom narodnom poslaniku, korišćenje uvredljivih izraza, kao ni iznošenje činjenica i ocena koje se odnose na privatni život drugih lica.Od predsednice Narodne skupštine Maje Gojković ja sam naučila, i to poštujem, da samo predsedavajući može da povredi Poslovnik. Zato se obraćam vama. Gospodin Martinović je izneo niz neistina, ali ja to njemu neću zameriti, to je njegova lična karta da tako vodi diskusiju. Neću zameriti ni gospodinu Rističeviću, kada sam se iza njega javljala za povredu Poslovnika, što je takođe izneo niz neistina, a meni nije dozvoljena replika, to je njegova lična karta. Ali, zaista moram da zamerim vama što dopuštate da to toliko dugo traje, što uporno kršite Poslovnik i ne prekidate nešto što nije primereno ovom visokom

ali smo vrlo učeni u upoznavanju svih poslanika koje već pasivno posmatramo ovde 25 godina. Mi smo u prednosti u odnosu na vas.Isto

Možda bi ona to pojasnila do kraja, da meni to bude jasno. Vi mi niste dali mogućnost za to. Ja vas molim da ubuduće vodite ovu sednicu onako kako je primereno i da poštujete taj član 103, kao i sve ostale članove i da zaista onako kako to treba… **Veroljub Arsić** Zahvaljujem, razumeo sam na šta se to odnosi. Ali, ja već sat vremena pokušavam da sednicu vratim u tokove koji se odnose na raspravu u pojedinostima. Ako već reklamirate Poslovnik, upravo dajete doprinos da nastavimo dalje po starom, tj. da pričamo o Poslovniku, da se uvlačimo u krug replika itd.Više puta ste dobacili, recimo, da sam ja nekome oduzeo reč. Nisam. Daleko od toga, jer da bih nekom oduzeo reč, prvo moram da izreknem jednu opomenu, pa drugu opomenu, pa oduzimanje reči, pa udaljavanje sa sednice. Ja sam koleginicu koja se neprimereno ponašala u parlamentu prekinuo u njenom izlaganju, da ne bih primenjivao baš ove delove Poslovnika. Da bih sačuvao dostojanstvo, istovremeno sačuvao kolegu poslanika da ne uđe u taj deo koji se odnosi na oduzimanje reči.

iz kruga replika i reklamiranja Poslovnika. Pošto vidim da je kolega Martinović već podigao Poslovnik, sada će dobiti reč, da bismo konačno nastavili da radimo o tački dnevnog reda, a ne o reklamacijama.Izvolite, kolega Martinoviću.Biće

ili član 113, pa da mi izreknete opomenu, ali nije bitno. Ja sam i to doživeo svojevremeno, tako da ne bi mi bilo prvi put.Hoću da kažem nešto drugo što je mnogo važnije, vezano za ono što je rekla uvažena koleginica iz Pokreta dosta je bilo. Da ne bi bilo da mi iz Srpske napredne stranke samo izmišljamo nešto o Saši Raduloviću. Septembra 23. 2011. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, dakle, to je bilo 2011. godine, niti je Aleksandar Vučić bio na vlasti, niti je Srpska napredna stranka bila na vlasti, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je kaznila Sašu Radulovića iz Beograda, broj licence 155-0469, merom javne opomene i novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara, zbog toga što je obavljajući dužnost stečajnog upravnika počinio težu povredu dužnosti.Između ostalog, ostalog, gospodin koji aplaudira je bio suosnivač privrednog društva d.o.o. „E-biznis servis“ i sa tom firmom je zaključio ugovor kao stečajni upravnik u nekih 14, 15 firmi. Zaključio je ugovor sa svojom sopstvenom firmom gde je bio suosnivač, da bi izvlačio dobit iz preduzeća koja su bila u stečaju.On sada može da maše rukama, može da nam dobacuje, može sad ovde da prođe pored mene kao što je to uradio neki dan, da kaže – stoko, đubre, majmune, sve je to u redu, ali ja u rukama držim rešenja Agencije za licenciranje stečajnih upravnika i po tom rešenju je gospodin koji ovde aplaudira, izvodi performans i ja mu na tome čestitam, ide mu dobro to od ruke, kažnjen izricanjem javne opomene i novčanom kaznom od 100.000 dinara, jer je između ostalog sam sa sobom zaključivao ugovore. Svaka firma koja je bila u stečaju, a gde je on bio stečajni upravnik, morala je sa njegovom sopstvenom firmom da zaključi ugovor. **Veroljub Arsić** da ste zloupotrebili pravo u vezi povrede Poslovnika, tako da ovih dva minuta i 30 sekundi biće oduzeto od vremena poslaničke grupe.Sada

ali ne znam ko vama daje za pravo da vi abolirate gospodina Radulovića. Da li je on kriminalac? Da li je on lopov? Zašto vi to koristite u raspravi u dnevno-političke svrhe? Hajde, da ga gonimo u skladu sa zakonom. Hajde, da mu oduzmemo lepo imunitet. Kako vi koji ste režim govorite o nekome uporno da je lopov, a ne činite ništa da u skladu sa zakonom odgovara.To znači da režim kome vi pripadate, režim Aleksandra Vučića ne samo što lopove predlaže za ministre nego da ih naknadno abolira i da se zalaže protiv toga da oni odgovaraju. Da li je gospodin Radulović lopov ili ne, hajde da odluči nadležan državni organ. Niste vi ti koji ćete ga proglašavati. Ako već imate ta saznanja, dajte, iskoristite da ta proklamovana borba protiv korupcije zaživi na delu. Nikad veća borba protiv korupcije, a nijednog kriminalca, nijednog tajkuna, nijednog lopova u zatvoru. Pa, ko su ti sa kojima se vi borite.Dajte, jedanput konačno uradite nešto o čemu pričate. Ovo što radite je sramno. Ako se vi na ovaj način ponašate prema opoziciji, vi možete samo da očekujete da opozicija bude još gora i gora. Vi zapravo širite dimnu zavesu, nemate šta da prikažete, nemate o čemu da pričate, da imate ovde deset zakona na dnevni red da stavite, pa vi ne bi gubili vreme na ovo.

109. pošto opomenu niste izrekli.Inače, radi građana, moram da kažem, ovo čime maše Martinović je ukinuo sud pošto je donela korumpirana Agencija za stečajeve protiv koje sam se borio cele karijere. Ono što je najgore od svega to zna i Aleksandar Vučić koji daje instrukcije Martinoviću, a to zna i gospodin Martinović, međutim, bez obzira maše tim ukinutim papirom, da ponovim još jednom.Znači, najgrublje optužbe, najgrublje laži, neistine se ovde izgovaraju, vređaju se narodni poslanici, vi ne reagujete predsedavajući.

recimo, za poslanika Martinovića ili bilo kog drugog poslanika iz pozicije. Ovo ne biste smeli da dozvolite, pa valjda vam je toliko jasno. Ne možete da se krijete iza ovoga. Hvala.

se tiče toga ko se bori protiv kriminala, ko se ne bori itd, nadam se da je gospodin Šarović obavešten da je presuda Miroslavu Miškoviću izrečena, a to niko do sada u Srbiji nije smeo da uradi.

Branjenik kaže kako je sud poništio rešenje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika. Evo, sada ću vam pročitati kako je sve to bilo.Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je 2011. godine kaznila gospodina Radulovića, odnosno izrekla mu javnu opomenu i izrekla mu novčanu kaznu od 100.000 dinara, pa je onda Upravni sud, gospodine Raduloviću imam ja sve papire ništa se vi nemojte nervirati, Upravni sud je doneo presudu 12U11801/12 od 24. septembra 2012. godine, a onda je ponovo Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 13. novembra 2012. godine donela sledeća rešenja: stečajnom upravniku Saši Raduloviću iz Beograda broj licence ta i ta izriču se mere javna opomena i novčana kazna u iznosu od 100.000 dinara zbog toga što je obavljajući dužnost stečajnog upravnika počinio težu povredu dužnosti. Novčana kazna u iznosu od 100.000 dinara koju je stečajni upravnik Saša Radulović platio 26. oktobra 2011. godine postupajući po rešenju disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika…(Zoran Krasić, s mesta: U kojoj luci? od 23. septembra 2011. godine smatra se izmirenjem novčane kazne. Kakve? Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je dva puta postupajući po presudi Upravnog suda, puta postupajući po presudi Upravnog suda, izrekla javnu opomenu i novčanu kaznu Saši Raduloviću, između ostalog, ovo je dugačko rešenje ne mogu sve da čitam, između ostalog, zato što je suosnivač firme „E-biznis servis“ sam sa sobom kao stečajni upravnik zaključivao sporazume, odnosno ugovore o

Hvala